Има кворум. Откривам заседанието. Колеги, ще представя на Вашето внимание Програма за работата на Народното събрание за 11 – 13 май 2019 г.: „1.

5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Вносител – Министерският съвет, 23 юли 2019 г., точка втора за четвъртък, 12 септември 2019 г. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Вносител – Министерският съвет, 15 юли 2019 г. Приет на първо гласуване на 4 септември 2019 г.,

издигнат от листата на коалиция „БСП за България“ в Четиридесет и четвъртото народно събрание. Централната избирателна комисия следва да обяви за народен представител следващия в листата, предвид предсрочното прекратяване пълномощията на Иван Киров Генов. След извършена проверка на списък А и списък Б по многомандатни изборни райони се установи, че следващият кандидат в листата на коалиция „БСП за България“ е Цветан Минков Ралчовски. С Решение № 985-НС от септември 2019 г. ЦИК го обяви за народен представител. При допълнителна проверка в Национална база данни „Население“ се установи, че лицето е починало, поради което е необходимо Централната 985-НС от 5 септември 2019 г., като обяви следващия кандидат от листата на коалиция „БСП за България“ Атанас Маринов Попдимитров. Предвид горното и на основание чл. 57, ал.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Правя процедурно предложение във връзка с вчерашния брифинг на Прокуратурата да бъдат изслушани в Народното събрание председателят на ДАНС и министърът на вътрешните работи и поради големия обществен интерес да изнесат актуална информация по темата пред народните представители. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте, господин Попов. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Разбира се, нека да дойдат в парламента господата, споменати от тази трибуна, но

да участват в днешното заседание на парламента, за да дадат актуална информация. Постъпили законопроекти и проекторешения. Законопроект за защита на правата и интересите на възрастните хора. Вносител – народният Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Разпределен е и на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносители – Веселин Марешки и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Вносители – Атанас Славчев Стоянов и група народни представители. Водеща е Комисията по околната среда и водите. Разпределен е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители – Анна Александрова и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия. Вносител – Славчо Атанасов, Боряна Георгиева, Йордан Йорданов и Маноил Манев. Водеща е Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Разпределен е на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Доклад за изпълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2017 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм. Проект на решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събраните. Вносител – Корнелия Нинова и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. във връзка с постъпилите и регистрираните на 4 септември 2019 г. заявления от народния представител Явор Нотев, народния представител Маргарита Николова, народния представител Николай Александров и народния представител Станислав Станилов за напускане на парламентарната група „Обединени патриоти“, обявени по време на пленарното заседание на 5 септември 2019 г., Ви информирам, че

На това основание са освободени Маргарита Николова като заместник-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм, народният представител Николай Александров като заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси

от военнослужещи от състава на Военновъздушните сили за изпълнение на полети за осигуряване на въздушен транспорт на групи военнослужещи от формирования в Граф Игнатиево по маршрут от летище София – летище Граф Игнатиево – авиобаза „Батайница“, Република Сърбия – летище София, на 9 септември 2019 г. и обратно на 13 септември 2019 г., и на 24 септември 2019 г. и обратно на 27 септември 2019 г. В изпълнение на разпоредбите на Закона са уведомени съответните компетентни държавни органи. Второ, заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на План за подготовка на въоръжените сили на Република България през 2019 г. в периода от 30 септември до 4 октомври 2019 г. на територията на Република България ще се проведе тренировка на сили и средства за противовъздушна отбрана, за работа в условия на радиоелектронни смущения. В тази връзка за периода от 29 септември до 4 октомври 2019 г. е разрешил пребиваването на територията на Република България на военнослужещи от състава на Центъра на НАТО за радиоелектронна война с апаратура за създаване на смущения. Тренировката не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяването на военни действия, водени от други (на друга държава или организация) въоръжени сили. Трето, за времето от 8 до 20 септември 2019 г. включително ще се проведе тактическо учение със 101-ви Алпийски полк „Родопи – 2019 г.“ в района на град Смолян. В учението ще вземат участие военнослужещи, техника и оборудване на Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Съвместното командване на силите, Сухопътните войски с щатно въоръжение, снаряжение и екипировка, – вертолет и личен състав, осигуряващи и обслужващи средства, формирования от Австрия, Румъния, Република Полша и Чешката република с щатно въоръжение, бойни припаси, екипировка и необходимото оборудване и Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за водене на „Планинска война“ в град Полче – Словения. Участието е по линията на Европейската инициатива за обединение и споделяне в областта на военно-планинската подготовка и не е свързано с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършване на дейности за предотвратяването на военни действия, водени от други (на друга държава или организация) въоръжени сили. Уведомленията са постъпили съответно на 3 и 4 септември 2019 г. с входящи номера от 903-09-53 до 903-09-55 и са предоставени на Комисията И последното съобщение: на 9 септември 2019 г. с писмо на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в Народното събрание е постъпил Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията към 30 юни 2019 г. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Благодаря Ви, госпожо Председател. „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854-01-53, внесен от народните представители Искрен Веселинов и Емил Христов на 13 юни 2018 На свое заседание, проведено на 19 септември 2018 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация,

На заседанието присъстваха: от Министерството на вътрешните работи – заместник-министър Красимир Ципов, и от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) – Благой Станчев, парламентарен секретар. От името на вносителите Законопроектът бе представен от народните представители Искрен Веселинов и Емил Христов. В изложението си вносителите отбелязаха, че предлаганите изменения и допълнения в Закона за местното самоуправление и местната администрация имат за цел изграждането към общините на звена за контрол като правна възможност по изпълнение актовете на общинския съвет и на кмета на общината, свързани с опазване на обществения ред, опазване на общинското имущество, организацията на движението в населените места и други дейности, регламентирани в наредбите. Служителите към тези звена ще подпомагат контролната и административнонаказателната дейност на общината. Нормите в Законопроекта не са императивни. Те създават правна възможност за общините за повишаване ефективността на контролната им дейност. Със Законопроекта се предоставят правомощия на служителите за изискване на документ за самоличност на нарушителите, съставяне на протоколи за предупреждение, временно ограничаване правото за придвижване на лице-нарушител до явяване на полицейските органи и връчването на предписания за отстраняване на извършеното нарушение. Новите правомощия няма да доведат до допълнително натоварване на общинските бюджети, тъй като в по-голяма част от общините съществуват общински звена за контрол и опазване на общинската собственост. Законопроектът обаче създава условия за по-ефективно изпълнение на дейността на тези звена, а също така и за увеличаване постъпленията от приходи от наложените глоби и санкции. Предвидените промени не отменят и възможността на общините, които разполагат с ресурс, да ползват структурата „Общинска полиция“ по Закона за Министерството на вътрешните работи за по-сложни и комплексни задачи, които изискват прилагането на полицейски функции. Предвижда се с акт на Министерския съвет да се определят редът и дейността на изградените местни комисии по обществен ред и сигурност. Предложението за законова норма за тези комисии ще направи по-устойчива дейността им и в същото време ще създаде предпоставки за по-добра координация и сътрудничество другите съществуващи органи, като безопасност на движението, противообществени прояви на малолетни, наркотици, прекурсури, трафик на хора и други. подобряване на пътнотранспортната обстановка в населените места в Законопроекта е предвидено изменение и допълнение в Закона за движението по пътищата за ускорено изграждане на мрежа от технически средства и системи за контрол и наблюдение в населените места. С тази цел в Заключителните разпоредби на Законопроекта се предлага възможност контролът за пътищата в населените места да се осъществява от общинските власти. Използването на тези системи за контрол на движението се основава на самофинансирането им от събираните глоби, както и натрупването на средства от други източници за разширяване прилагането им. Целта е повишаване ефективността на контролната дейност и подобряване безопасността на движението в населените места. Въвеждането на повече технически средства и системи за контрол при нарушаване правилата на движение е създаването е създаването на възможност за ускорено изграждане на интелигентните транспортни системи, за интеграция на съвременните комуникационни и информационни технологии и автоматизация на транспортната инфраструктура, превозни средства и участници в движението. Предвижда се общините да увеличат значително броя на техническите средства, а това ще даде отражение в резултатността борбата с пътнотранспортните произшествия и злополуките. Беше подчертано, че със Законопроекта се постигат ползи в областта на превенцията, както и нова мотивация за увеличаване на приходите за разрешаване на важни обществени проблеми на територията на общините. Предвидено е и специално обучение на общинските служители. В дискусията се включи и господин Благой Станчев – парламентарен секретар на НСОРБ, който допълни, че съществуващите в общините служители ще получат правомощия за по-добро изпълнение на задълженията си. В Комисията е получено становище от Министерството на вътрешните работи, с което се подкрепя по принцип Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация и се предлага прецизиране на нормите. Получено е и становище от Националното сдружение на общините в Република

Изразяват категорична подкрепа на Законопроекта. Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 9 гласа „за“, 6 гласа „против“ и без гласове „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, №

Следва становището на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Заповядайте да представите Доклада на Комисията. господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Представям Ви: „ДОКЛАД на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854-01-53, внесен от народните представители Искрен Веселинов и Емил Христов на 13 юни 2018 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 26 септември 2018 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № № 854-01-53, внесен от народните представители Искрен Веселинов и Емил Христов на 13 юни 2018 г. На заседанието присъстваха: господин Красимир Ципов заместник-министър на вътрешните работи, и комисар Росен Рапчев – началник на отдел „Пътна полиция“. Законопроектът предвижда промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, които създават правна възможност, а не задължение общините да изграждат звена за контрол по изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, свързани с опазването на обществения ред, опазването на общинското имущество, организацията на движението в населените места и други. Предлага се служителите от тези звена да подпомагат цялостната контролна и административнонаказателна дейност на общината, опазване на собствеността и на реда, регламентиран в наредбите. За тази цел им се предоставят минималните необходими правомощия: 1. да изискат документ за самоличност на граждани при констатирано нарушение; 2. да съставят протоколи за предупреждение; 3. временно да ограничават правото на свободно придвижване на лице до пристигане на полицейските органи, когато бъде хванато на място да извършва нарушение или уврежда общинско имущество, или с поведението си нарушава реда, или излага живота си или живота на други лица на явна опасност; 4. да връчват предписания за отстраняване на извършено нарушение. Според вносителите предложените промени ще създадат условия за подобряване на контролната и административнонаказателната дейност на общините, като няма да доведат до допълнително натоварване на общинските администрации, съответно на бюджетите им. В Заключителната разпоредба на Законопроекта са предвидени изменения и допълнения в Закона за движението по пътищата. Съгласно мотивите един от начините за подобряване на пътнотранспортната обстановка в населените места е ускорено изграждане на мрежата от технически средства и системи за контрол и наблюдение в населените места. По тази причина в Заключителната разпоредба на Проекта на закон се предлага възможност за този вид контрол в населените места да бъде предоставена и на общинските власти. Използването на тези системи се основава на самофинансирането им и натрупването на нови средства за разширяване на прилагането им на други места. Целта е повишаване ефективността на контролната дейност и подобряване безопасността на движението в населените места. Внедряването на по-голям брой технически средства ще генерира допълнителни средства, които общините ще събират и ще инвестират в насока подобряване на сигурността и безопасността на гражданите. Приходите от събраните глоби от автоматизирани технически средства и системи ще постъпват в общинския бюджет и по този начин предвиденият допълнителен щат за работа по това направление ще се самофинансира и няма да натоварва допълнително бюджета на общината. от Министерството на вътрешните работи, с което се подкрепя по принцип Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната власт и се предлага прецизиране на част от нормите. Получено е и становище от Националното сдружение на общините в Република България, в което изразяват подкрепа на предложените промени в Закона за местното самоуправление и местната власт. развитие и благоустройството отбелязва, че нямат предложения по Законопроекта. В състоялата се дискусия взеха участие народните представители Георги Свиленски, Димитър Данчев и Халил Летифов. След проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 10 гласа „за“, 1 глас „въздържал се“ и 4 гласа „против“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854-01-53, внесен от народните представители Искрен Веселинов и Емил Христов на 13 юни

На редовно заседание, проведено на 20 септември 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854-01-53, внесен от Искрен Веселинов и Емил Христов на 13 юни 2018 г. В заседанието на Комисията взеха участие господин Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, и господин Благой Станчев – парламентарен секретар на Националното сдружение на общините в Република България. От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител господин Емил Христов. Предложените промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация създават правна възможност, а не задължение общините да изграждат звена за контрол по изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, свързани с опазването на обществения ред, опазването на общинското имущество, организацията на движението в населените места и други. Служителите от тези звена ще подпомагат цялостната контролна и административнонаказателна дейност на общината, опазване на собствеността и на реда, регламентиран в наредбите, като за тази цел им се предоставят минималните необходими правомощия. Предложените промени ще създадат условия за подобряване на контролната и административнонаказателната дейност на общините по прилагането на местната нормативна уредба – по специално превантивната и актосъставителската дейност. Новите правомощия няма да доведат до допълнително натоварване на общинските администрации, съответно на бюджетите им. В общия случай тези дейности ще се извършват, както и досега, от съществуващите общински звена за контрол и опазване на реда и общинската собственост. Законопроектът създава условия за по ефективно изпълнение на работата на звената с контролни функции, като се очаква да се увеличат общинските приходи от наложени глоби и санкции по извършени нарушения. Създават се също така и предпоставки за подобряване на мерките по опазване на общинската собственост, включително и публичната инфраструктура. В практиката досега някои общини използват частни охранителни фирми за охрана на обекти общинска собственост. Пречка за по-широкото прилагане на такава практика, от една страна, е цената на тези услуги. От друга страна, в немалко случаи общини, използващи частни охранителни фирми, се отказват от техните услуги поради ниското им качество, както и невъзможността да осъществяват пряк оперативен контрол над дейността на изпълнителите.

като се възползват от пълните полицейски правомощия на съответните служители. В Заключителна разпоредба са предвидени изменения и допълнения в Закона за движението по пътищата, с които се дава възможност на общините да упражняват по-добър контрол за пътната безопасност в населените места. Законопроектът се подкрепя от Националното сдружение на общините, които са и основните инициатори за изработването и внасянето на проекта. Положително становище бе изразено и от страна на Министерството на вътрешните работи, като в писмено становище са направени и някои предложения за прецизиране на разпоредбите на Законопроекта. В хода на дискусията народните представители подкрепиха предложените промени. От страна на отделни народни представители бе изразено опасението, че с предоставянето на общинските служители на предложените в проекта допълнителни функции са възможни злоупотреби, поради което няма да го подкрепят на първо гласуване. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 10 гласа „за“, 1 глас „против“ и 3 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854-01-53, внесен от Искрен Веселинов и Емил Христов, да бъде приет на първо гласуване.“ Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов. Преминаваме към становище на вносителите. Заповядайте, господин Христов.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 Разработването на предложените промени започна преди много време – 2011 г., след приемането на измененията на Закона за Министерството на вътрешните работи, когато беше установено, че тези законови промени не способстват общините да се възползват от тях и да изпълняват ефективно задълженията си по охрана на обществения ред и опазване на общинското имущество. Изготвеният законопроект беше многократно съгласуван с Министерството на вътрешните работи – 2012 г., 2014 г., като през месец януари 2018 г. на свое заседание Управителният съвет на Сдружението на общините решава да подкрепи Законопроекта, като е подкрепен единодушно от кметовете на общините.

комисии, на Сдружението на общините, на Националната асоциация на председателите на общински съвети, кметове и представители на други общини. Целта на Законопроекта е да се допълнят и разширят съществуващите законови възможности за контрол на обществения ред и спазването на наредбите на общинския съвет, заповедите на кмета и опазването на общинското имущество на територията на общините. В дейността на общините по контрола на изпълнението на местната нормативна уредба, административнонаказателната дейност, охраната на общинското имущество и контрола при паркирането, основен проблем е липсата на адекватни правомощия на общинските служители. В повечето случаи при упражняване на контролните си функции те са принудени за извършват съвместни проверки заедно с органи на Министерството на вътрешните работи, за да използват техните правомощия най-малкото, за да се идентифицира нарушителят, като се изиска личната му карта, което е основна предпоставка за започване на административнонаказателно производство. Дори когато пред очите им се извършва посегателство върху общинска собственост, единственото, което общинските служители могат да направят, е да организират и сигнализират полицейски органи и да чакат пристигането им. В много от случаите в населените места обаче има недостиг на униформен полицейски състав, като особено сериозно е положението в малките населени места. Създадената през 2009 г. възможност в общините да подкрепят своята дейност в тази сфера чрез създаване на звено „Общинска полиция“ на база на договор със съответния областен директор на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи се оказа с ограничена приложимост поради високата цена на издръжката на един полицай на звеното. Това могат да го декларират на място и кметове и представители на общински съвети, поради това към момента от тази възможност са се възползвали едва 9 общини в страната – столицата и по-големите градове. Предложените промени в Закона създават правна възможност, а не задължение общините да изграждат звена за контрол по изпълнение на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, свързани с опазването на обществения ред, опазването на общинското имущество, организацията на движението и контрола на движението в населените места. Служителите на тези звена ще подпомагат цялостната контролна и административнонаказателна дейност на общината, опазването на собствеността и на реда, регламентиран в наредбите. За тази цел им се предоставят минимално необходими правомощия като: 1. Да изискват документ за самоличност на граждани при констатирано нарушение; 2. Да съставят протоколи за предупреждение; 3. Временно да ограничават правото за свободно придвижване на лице до пристигане на полицейските органи, когато бъде хванат на място да извършва нарушение или уврежда общинско имущество, или с поведението си нарушава реда или излага живота си или живота на други лица на явна опасност; 4. Да връчва предписания за отстраняване на извършеното нарушение. Уважаеми колеги, по време на разискванията в комисиите бяха поставени въпроси, свързани точно с тези четири правомощия, които се предлагат да бъдат вменени на служителите от охранителните органи на общините. Изтъквани бяха редица причини, доводи и аргументи. За сведение обаче ще Ви направя едно сравнение, че в Закона за частната охранителна дейност от 2004 г. – в чл. 30, 32 и 34, тези правомощия са дадени на частните охранители. В Закона за частната охранителна дейност от 2018 г. – в чл. 56, 58 и 59, тези правомощия, които ние предлагаме да бъдат на общински служители, съществуват. Неаргументирано е оспорването на даването на тези пълномощия на общински служители. След като можем да дадем подобни правомощия на частните охранители, мисля, че е съвсем естествено, разбираемо и нормално те да бъдат присъщи и на служителите на общинската администрация. Предложените промени ще създадат условия за подобряване на контролната и административнонаказателната дейност на общините по прилагането на местната нормативна уредба. Тези дейности ще се извършват, както и досега, от съществуващите общински звена за контрол и по опазване на реда на общинската собственост. Това са общинските предприятия – инспекторати, например за контрола на паркирането, и така нататък. Законопроектът създава условия за по-ефективно изпълнение на работата на звената с контролни функции, като се очаква да се увеличат общинските приходи от наложени глоби и санкции по извършени нарушения. Особено важен в случая е превантивният ефект – ще има наличие на контролиращи административни служители на терени. Общините, които преценят, че имат необходимост и възможност, ще могат след съответно решение на общинските съвети да създадат тепърва такива звена. Създават се също така и предпоставки за подобряване на мерките по опазване на общинската собственост, включително и публичната инфраструктура. В практиката досега някои общини използват частни охранителни фирми за охрана на обекти общинска собственост. Пречка за по-широкото прилагане на такава практика, от една страна, е цената на тези услуги, а, от друга страна, в немалко общини, използващи частни охранители и фирми, се отказват от техните услуги поради ниското им качество, както и на възможността да осъществяват пряк оперативен контрол на дейността на изпълнителите. Предвидените законови промени не отменят възможността на общините, които желаят и имат необходимия ресурс – най-вече финансов, да ползват структурата „Общинска полиция“ по Закона за Министерството на вътрешните работи, за по-комплексни задачи по опазване на обществения ред, като се използват и пълните полицейски правомощия на съответните служители. Същевременно функционирането на тези общински звена с новите им правомощия ще даде възможност на органите на Министерството на върху други по-важни същности задачи, като: битовата престъпност, разпространение на наркотици, антитероризъм, охрана на масови мероприятия и други. По същия начин общините, създали звена „Общинска полиция“ по Закона за МВР, ще могат да използват наетите полицаи за други основни действия, като ги освободят от контрола по прилагане на местната нормативна уредба. В Заключителната разпоредба са предвидени изменения и допълнения в Закона за движение по пътищата. В Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението през периода 2011 – 2020 г., приета от правителството с Решение № 946 от 22 декември 2011 г., е поставена конкретна цел в съответствие с насоките на Европейския съюз до 2020 г. да бъде намален броят на загиналите при пътнотранспортни произшествия с 50% спрямо данните за 2010 г., като заложената прогноза е техният брой към 2020 г. да бъде под 400. Важно е да се упомене, че положителна и важна превантивна роля за намаляване на високия пътнотранспортен травматизъм се дължи до голяма степен на започналото от 2009 г. преоборудване на органите по контрол на пътното движение със стационарни и мобилни автоматични камери. камери. Един от пътищата за подобряване на пътнотранспортната обстановка в населените места е ускореното изграждане на мрежа от технически средства и системи за контрол и наблюдение в населените места. С тази цел в Заключителната разпоредба на Проекта се предлага възможност този вид контрол в населените места да бъде предоставен и на стопаните на пътищата в населените места, тоест общинските власти, които реално са пряко ангажирани с целия процес, свързан с финансиране, изграждане, развитие, поддръжка и експлоатиране на съответните системи, включващ обработване на генерирана от тях информация за констатираните нарушения, уведомяване на адресатите и събиране на съответните глоби, които следва да постъпват като местен приход към съответната община. на практика тези изменения са част от процеса на децентрализация, първо, в сферата на управлението и контрола и, второ, във финансов аспект. Те дават възможност за нарастване на собствените приходи на общините, като същевременно засилват значението на органите на местното самоуправление. ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Христов. Преминаваме към разисквания по Законопроекта – две заявки са дадени досега. Заповядайте, господин Янков.

Уважаеми вносители, само преди година се опитахте да реализирате този закон и съвсем закономерно срещнахте отпор. Сега, в навечерието на местните избори, се мъчите да създадете допълнителни лостове за вечно въдворяване на властта си в общините чрез лични кметски преторианци. С предложените промени се създава предпоставка за възникване на силови структури под личното разпореждане на кметовете за налагане с репресивни методи на властовия им капацитет. Представяте ли си един кмет като Ценко Чоков, как би привел в изпълнение този закон? Зад този закон се прикрива и неспособността да се изпълни предизборното обещание на управляващите за постоянно полицейско присъствие във всяко населено място. С него се демонстрира и поредно оттегляне на държавата от функциите ѝ за обезпечаване на сигурността и обществения ред чрез Министерството на вътрешните работи. Този закон ще постави личността на кмета над закона. Как си представяте примерно представител на тази структура, на това звено в ролята на санкциониращ неправилно паркирал кмет, на когото всъщност е пряко подчинен? Не ми се мисли дори и каква ще е ролята на тези структури по време на избори, предвид и преобладаващото наличие на кметове от две политически сили, всяка със своята специфика на властови параметри в отделните общини. Преди време се опитахте да трансформирате една ведомствена структура във второ МВР. Имам предвид „Военна полиция“, залагайки ѝ в Закона безконтролни права. Опитахте и чрез промени в Закона за частната охранителна дейност да създадете особен подход за осигуряване на обществения ред и сигурност в страната, които всъщност щяха да ни върнат в средата на 90-те години – така наречените „мутренски охранителни времена“. На това поставиха край заседателите от пленума на Висшия административен съд, обявявайки текстовете от Закона за частната охранителна дейност като противоречащи на Конституцията. В мотивите, с които бяха атакувани тези текстове, се твърдеше от вносителя: на законово ниво се позволява неограничено въздействие от страна на частни охранители върху живота в населените места, независимо дали се касае за извършване на действия, засягащи личния живот, имуществото, упражняването на политически права, икономически действия или друго. Сега отново правите опит да създадете частно-кметски силови структури за сметка на общинските бюджети, но чрез друг закон. Категорично съм против този законопроект. Той е пореден етап от плана Ви за намаляване на капацитета на Министерството на вътрешните работи до пълното му обезличаване чрез трансформация на дейностите и отговорностите му към параструктури или частни формирования. Това не е нарастване ролята на местното самоуправление, а механизъм за пълен контрол от управлението по места върху населението. Къде е границата между това общината да гарантира сигурността на гражданите, обществения ред, движението на моторни превозни средства и правоприлагането на всички общински разпоредби? Като пример за такава безконтролност, прераснала в произвол над гражданите, са така наречените „сини зони“, уважаеми дами и господа. От един механизъм за регулация на движението прерасна в тенденция за повсеместен общински данък на територията на града – засега в проект, но вероятно съвсем скоро ще е факт. И отново това ще се осъществява от тази

На предстоящите избори е време гражданите да се събудят и да дадат със своя глас отпор на това, което им причинява така наречената Ви местна власт. Вярвам, че няма да успеете да наложите този узаконен произвол, въпреки гласуването тук, защото текстовете ще отпаднат отново като противоречащи на Конституцията. На всичките Ви опити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

няма да се спирам конкретно на детайлите, които бяха изказани преди малко. Уважаеми колеги,

властта и даваме правомощия на кметовете“. Тук не става въпрос за никаква децентрализация, уважаеми колеги. Когато говорим за децентрализация, не става въпрос само да даваме права, правомощия и да налагаме на кметовете определени задължения, но трябва да ги обезпечим и със средства от държавния бюджет, ако искаме да има такива звена, които в истинския смисъл да си вършат работата. Имаме вече опит с общинските полиции. Какво се получи?

лв. на година. В един момент единствено и само от 266 общини в България 9 общини се възползваха от този закон. Защо другите общини не можаха да създадат общински полиции? Именно поради този факт – да, ние Ви даваме права, Вие подпомагате Министерството на вътрешните работи, обаче се оправяйте със средствата, които са от приходите към общинския бюджет. Коя община може да си го позволи? Много малко – казах Ви, освен областните градове, нито една по-малка община в Република България.

които, може би 60% от общините не могат да си ги съберат години наред. Всякакви механизми се ползваха от страна на кметовете – дали чрез фирми, които да събират задължения, дали чрез своите си служители, които работят към данъчните служби, дали чрез общинска полиция. Сега създаваме нещо ново, което или да събира недобори, или да направи така, че да има нови приходи към общините. Като идея – да, но с с този законопроект, по начина, както е предложен, е абсурдно да се реализира. Защо го казвам? Поради причината, че именно и кметовете на общини, когато подпомагаха Министерството на вътрешните работи – дали с автомобили, дали с гориво в дейностите си, с които контролират обществения ред по места, в един момент министърът на вътрешните работи тогава, преди няколко години, сигурно си спомняте, забрани да има дарения към Министерството или от кметовете на общини с идеята да няма конфликт на интереси, и да може Министерството на вътрешните работи да ползва всичките си права като контролиращ орган и към институцията община.

Как ще се контролират и как ще си взаимодействат? Кметът ще има правата де факто на шеф или директор на РДВР, или на РПУ. В следващия момент се връщаме на онова, което бившият министър на вътрешните работи беше забранил, за да не се получават конфликти между двете институции – държава и общинска администрация. Така че, когато говорим за децентрализация, трябва да говорим в истинския ѝ смисъл:

Именно поради този факт „Движението за права и свободи“ няма да подкрепи този законопроект с идеята той да бъде в съвсем друга насока предявен в бъдещите предложения, за да има ефект от цялата дейност – и общината да има права, да може да си събира недоборите; общината и кметът да имат също права, но да не са такива, каквито има Министерството на вътрешните работи – да може да контролира съответните общински служители дори и кмета на общината. С това искам да завърша. Благодаря Ви. с разум да направим така, че да не гласуваме сега този законопроект, уважаеми колеги, а да седнем да го обмислим добре, за да не стане така, както стана и със Законопроекта за общинската полиция, и да няма ефект. Този закон се прави единствено и само за общини, които в момента имат такива служители и които, за съжаление, понякога използват и репресивни мерки срещу определени граждани. Благодаря Благодаря, уважаеми господин Али. Първа реплика – господин Христов, заповядайте. ЕМИЛ ХРИСТОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! То стана малко опасно вече, защото смисълът и същността на Законопроекта започна да се изкривява. Ако е нормално някои да правят чисто политически изявления, не би трябвало да променяме същността, като представяме една изкривена картина. Първо, питам господин Али: знаете, че в Управителния съвет на Сдружението на общините има представители на всички политически сили и всички те са подкрепили този законопроект? На кого не вярваме? Вие вярвате ли на Вашите представители в Сдружението на общините в Управителния съвет, които са подкрепили този проект? Тоест, ако Вие не им вярвате, защо ги издигате отново за кандидати за кметове? Ако им вярвате, какво правим в момента? Защо всявате недоверие към тях и към всички останали? Не приемам и обвинението, че, виждате ли, натоварваме общините с нови финансови тежести и трябва да им се отпуснат допълнителни средства. общините и досега имат такива структури, които изпълняват тези функции, и Вие отлично го знаете. Имат инспекторати, имат други звена по контрол, така че изследванията показват – и това е потвърдено от самите кметове, представители в Сдружението, в Сдружението, от Асоциацията на председателите, че няма да внесе допълнителни финансови тежести при изпълнението на тези функции, ако бъдат създадени, защото те не са задължителни. Имам предвид за контрол. Тези звена за контрол не са за събиране на приходи, те са за контрол. Не бих могъл да приема още нещо и ще Ви моля да се обосновете малко по-добре: защо в Закона за частната охранителна дейност ние сме дали такива правомощия, а на представителите на общините не ги даваме? даваме? Ще обобщя въпросите отново: Вие вярвате ли на Вашите представители в местната власт, които издигате за кметове, че няма да злоупотребят? Ако им вярвате, защо в момента сте против тях, тъй като това е тяхно мнение? Второ, защо можем да делегираме права на частни охранители, а не можем да делегираме същите права на представителите на държавата и на местната власт? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Христов. Втора реплика? Не виждам. Заповядайте, господин Али, за дуплика. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Христов,

незаети щатни бройки. Защо трябва да създаваме нещо – дори и тогава стана въпрос, когато се създаваха общинските полиции – вместо да се попълнят щатовете, които са свободни? Примерно само за област Търговище – мисля, че са около 28 свободните щатни бройки, както и премиерът беше казал – във всяко едно село – полицай,

такъв законопроект, но сме против начините и правата, които ще бъдат дадени на кметовете на общините. Аз съм бил кмет на община, знаете. Против сме по този начин да може да се разполага и гражданинът да се притеснява,

беше далече времето, когато този законопроект щеше да влезе в залата и при консултация при председателя на Народното събрание на парламентарните групи Законопроектът беше изтеглен,

Законопроектът, господин Христов, беше изтеглен. Тук искам да Ви задам въпроса, така както го зададохте на колегата Танер Али: Вие в господин Ципов и в Министерството на вътрешните работи ли вярвате, или на доклада на господин Цветанов, който беше четен от господин Нунев по този законопроект? Аз Ви уважавам, уважавам и

онзи ред, който е необходим в общините, но не този особен ред, който Вие искате да въведете. Ние за това сме против – за особения ред! Аз Ви приветствам, че сте много сериозни народни представители. Представете си, цял Министерски съвет не можаха да се сетят за такъв законопроект. Вие предложихте и за пореден път обсъждаме този законопроект, в който Вие противоречите и на министър-председателя. Министър-председателят излезе и каза, че иска във всяко село милиционер. Вие казвате – не, във всяко село няма да има...

Ако във всяко село и във всеки квартал ще има полицай, Вие с назначаването на трима, обслужващи кмета, ще свършите всичко онова, което полицията не можа да приключи досега ли?! Какво ни предлагате?! С такава гордост излизате, че едва ли не сте ни предложили иновации и ново общинско предприятие, през което общината ще забогатее и ще ще придобива средства. А Вие ни предлагате как да глобите тези хора, които живеят в тази община, как с интелигентната система – вместо да създадете по какъв начин да не се получават задръстванията, Вие ми говорите за камерите, чрез които кметовете ще наказват хората, които живеят в тази община, за да вземат да събират средства. Вие върнахте

триноги слагат – ей така облечени, покрити с клони и клонки, за да засечете някой, който се движи по правилата или, не дай си боже, по една или друга случайност да не може да го глобите. Престанете с тези камери! Уважавам всяка Ваша законодателна дейност! Уважавам Ви, когато искате в една община да има приходи, но приходи от производство! Уважавам всичко онова, което искате да въведете – ред и дисциплина, което би трябвало да има в общините, но Вие в тези общини освен общинска полиция, освен данъчни и хора, които ще събират наново още наказателни акции – какво предлагате, уважаеми колеги? Нищо съществено, нищо друго! Аз мисля, че господин Ципов ще излезе след мен и ще си прочете становището, което е дадено тогава. Това становище, с което тогавашното Министерство на вътрешните работи не са съгласни с тази разпоредба в този законопроект. Тогава, господин Христов, излезте на трибуната, кажете, че си оттегляте Законопроекта, защото имам още много неща да Ви казвам, но не искам да всявам онова разделение сега в групата на ГЕРБ, че господин Цветанов си отиде, докладът му остана и сега се чудите как и по какъв начин да подкрепите господин Цветанов, или Законопроекта

Към Вас, господин Аталай. Много добре обяснихте същността и механизма на движение на този закон, но трябваше ярко да подчертаете – господин Цветан Цветанов го няма, но цветановщината още витае някъде тука при законодателството.

Нямаше да се изказвам по този законопроект въобще, само че тук, от тази трибуна, забъркахте една каша от невероятни твърдения. Като започнем от това, че милиция няма от сто години насам и че колегите полицаи се обиждат на темата „милиционер“,

Става дума за това, че имаше не една, не две, а не знам колко срещи с инициаторите на този и на подобни законопроекти. Моята реплика към Вас е насочена към това: Вие можете ли да отречете от тази трибуна, че във връзка със задълженията, които имат кметовете, ние трябва да работим и да мислим по темата как как те да ги изпълняват в тази област – в охраната на обществения ред? Тук не става въпрос за престъпления, разкриване и така нататък – това, което е приоритет единствено и само на МВР, а че трябва най-накрая да намерим инструментариум, с който

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Аталай, и аз Ви уважавам много – като ще се уважаваме и ще правим такива обяснения от трибуната, обаче не съм съгласен с Вас. Вие какво искате: да превърнем парламента в гумен печат на министър-председателя?! Така излиза! Министър-председателят каза, следователно Вие трябва да направите нещо в тази посока. Моля Ви се! Ние трябва да уважаваме институцията, която представляваме! Така че изказването на господин Борисов нас не ни ангажира като народни представители, ангажира ни обаче идеята, че във всяко село трябва да има полицай и смятам, че това е общото виждане на всички нас тук и трябва да спорим за начина, по който това ще стане. Доколкото ми е известно, може би господин Ципов ще каже по-точно, но поне с по 1000 полицаи годишно нараства численият състав, но това е бавен процес, тъй като има нужда от обучение и трудно се попълват редиците на полицията. Това, Това, което ме смущава най-много във Вашето изявление, господин Аталай, е плъзгането по една плоскост, нека да го нарека, опасен популизъм – значи трябва да има закони, обаче не трябва да има начин за спазването Вие размахвате като някаква заплаха за гражданите това, че ще има инструмент, чрез който да се наложи спазването на закона. Ето това не мога да го приема и смятам, че никой, който претендира, че е държавник, не трябва да си позволява да го твърди.

Благодаря, господин Председател. Като чух и тримата колеги, не видях някой от тях да направи опит да обори моята теза и моето виждане за този законопроект. Вие всички сте съгласни, че опитите, които правите в момента, няма да донесат никаква полза освен събиране на средства в хазната на общината, и то чрез актове, наказания на същите хора, които живеят в тази община.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Изказването на господин Аталай беше насочено основно към мен и нямаше как да не взема отношение. Първо, господин Аталай, Вие отлично знаете, че законопроектите се обсъждат не само тук, в тази зала. Колкото повече хора участват в обсъждането на един законопроект, толкова той е по-качествен и точно заради това ние сме изискали становището на Сдружението на общините, което аз използвах. Освен това становището на Министерството на вътрешните работи е това, и то е положително, уверявам Ви в това. Да, имат бележки по формулирането на някои от текстовете, но становището е положително. А що се отнася до Доклада на Комисията – ами той беше положителен. Този доклад беше положителен! Да, между двете четения могат и ще бъдат внесени промени, ние очакваме и от Вас да бъдат внесени промени. Но Вие Вие едва ли не ме изкарвате мен, че съм взел този законопроект просто ей така и се стремим да го наложим с цел да дадем допълнителен инструмент за терора в ръцете на кметовете, което самите кметове отрекоха в Сдружението на общините и го отрекоха и на срещата на 14 март, когато ние се срещнахме с тях публично! Така че извинявам се, обаче това не е вярно. Това не е първият опит действително в тази зала това нещо да намери своето решение. Ние не търсим механизъм за наказание, ние търсим механизъм, който да дадем в ръцете на кметовете, за да изпълняват по-ефективно своите задължения по контрола на обществения ред и опазването на общинското имущество. Това е смисълът на този законопроект. ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Христов. За изказване има думата господин Иван Иванов. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Да Ви кажа честно, съм, че водим дискусия по подобен законопроект. Личното ми усещане беше, че веднъж оттеглен, той е минал в историята и с него повече няма да се занимаваме и няма да го дискутираме.

спомените, които така се възвръщат в мен, беше докарването на килограм на представители на кметове от ГЕРБ, които да обясняват радушно как чакат този закон… …как очакват този закон и му се радват и искат на всяка цена да стъпят в правомощията си, за да могат да управляват обществения ред и сигурността в съответните общини. Правилният ход тогава беше, който Вие направихте, да оттеглите този законопроект. Днес е изключително притеснително, че точно в навечерието на местните избори, две седмици преди старта на кампанията на местните избори, тук, в тази зала, ние разглеждаме проблеми в Закона за местното управление и местната администрация, с които се дават права, бързайки, на кметовете да организират едни групи, които и така и така ги има в общината, но нямат необходимите правомощия, да получат допълнителни правомощия. Това е едната страна на въпроса. Само да отворя една скоба – представете си в изборния ден в секции, където примерно има компактно ромско население, как тези групи, оправомощени да задържат, тези групи, оправомощени да проверяват лични документи, насочват и обясняват именно на тези гласуващи български граждани по какъв начин трябва да мине техният изборен ден и по какъв начин не трябва да нарушават обществения ред, влизайки в секциите, и съответно биват респектирани. Но това е едната страна на въпроса, която никак не е маловажна, и ще се върна пак на нея. На второ място, уважаеми колеги, дискусията за начина, по който трябва да функционира Министерството на тази част на правоохранителните органи и обществото, не я водим от днес, не я водим от вчера. Само да Ви припомня, че само преди няколко седмици имаше протест на служителите на Министерството на вътрешните работи по отношение на заплащанията по отношение на заплащането на нощния труд, по отношение на увеличение на техните трудови възнаграждения и изисквания, които години наред не се изпълняват. Виждаме, че има една тенденция, която се налага вече от началото на този мандат много сериозно – за концесиониране на функциите на Министерството на вътрешните работи по отношение както на частни структури, така вече и на общинските структури. Само да Ви припомня, че Законът за частно-охранителната дейност акостира в Конституционния съд именно поради подобни текстове и беше спешно променян, защото тогава се направи един много сериозен опит да се даде възможността на частни фирми да извършват същите работи, които изпълнява Министерството на вътрешните работи. в същото време Министерството на вътрешните работи е недофинансирано, не се изпълнява Вашата предизборна програма, където има много точно и ясно разписано какви ангажименти Вие поемате до края на мандата. Искам да разбера и какво е Вашето виждане по отношение на Бюджет 2020, който предстои. Какви пари ще бъдат дадени на Министерството? По какъв начин ще се отговаря на изискванията на служителите и на очакванията на обществото спрямо това Министерство? Защото, само да Ви припомня: тогава, когато гласувахме Бюджет 2019, ние тези необходимости ги набелязахме като парламентарна група, дадохме ги тук като предложение, Вие не ги приехте, та трябваше служителите тогава да излязат на улицата да протестират, за да им ги даде министър-председателят през бездънната яма на така наречения бюджетен излишък или резерв, който той има да си разпределя. Тази година пак ли ще станем свидетели на подобно нещо? Да се върнем на общинските служители. Какви са изискванията към тези общински служители? Само да Ви припомня, че в Закона за частно-охранителната дейност Вие написахте изрично изисквания дори и към селските пъдари да имат средно образование.

Не ме репликирайте от място, защото дисциплината на народния представител изисква да дойде тук на трибуната и да говори. Очевидно Ви е неприятно да слушате подобни неща, но това е самата истина. Така че кой ще гарантира общинският служител дали ще има основно образование, когато кметът го назначи,

Уважаеми колеги, проявете малко разум и не го правете това нещо. Аз виждам, че Вие бързате днес да го направите, може би следващата седмица да мине на второ четене и бързичко общинските кметове там, където е необходимо, да направят съответните команди, които да се подготвят, инструктират, да минат, да респектират съответните групи от гласуващи, за да може да се гарантира една победа. Аз разбирам притеснението, което има във Вас по отношение на местните избори, виждаме какви неща се случват, виждаме определени медии с какви публикации ги занимавате, виждаме, че шпионажът дойде на дневен ред, включихте го вътрешната политика, но днес минава всякакви граници това нещо – тотално да обсебите местната власт посредством натиск, който ще се окаже върху хората, които ще гласуват! Какъв ред се създава в този закон за контрол на именно тези хора, които ще упражняват подобни функции? Разбира се, в голяма част от европейските държави това нещо го има, но те са надраснали, там демокрацията е придобила необходимите размери, придобила е необходимото развитие и гражданско самосъзнание. Но, за съжаление, тук, при Вас, нещата седят по друг начин. Ние сме виждали как се правят избори, без да давам конкретни примери. Вие много добре знаете какво се е случвало, но защо на това нещо сега трябва да му даваме допълнителен стимул и допълнително развитие? Написали сте в мотивите, уважаеми колеги, че нямало да натовари с допълнителни разходи общинските администрации. Е, как няма да ги натовари? Нито едно предложение на опозицията не приемате, пък и на Ваши кметове, да увеличите сумите за държавно делегирани дейности на общините по време на гласуване на бюджетите, а сега искате да им натоварите допълнително правомощия да вземат повече служители, да ги натоварят с нови функции, да ги оборудват с униформи, с какво ли не друго, да могат да им се накупят техники за контролиране скоростта примерно на движението, нови знаци и какви ли не други дейности, които те трябва да изпълняват с цел в кавички да бъде въведен някакъв ред в обществените отношения по места, а в същото време пари не им се дават. И в цялата тази работа къде е Министерството на вътрешните работи, пак питам? Защо не се създават по-добри условия? Защо не се наемат нови служители? Защо не се прави това, което е записано като изискване към тези хора, им се осигури нормален ред на работа? Защо не си изпълнявате – пак да се върна на Вашата предизборна програма, да увеличавате бройката на тези служители? Аз няма да забравя, господин Радев беше министър и ни четеше от трибуната една статистика как увеличил с 1500 души служителите на МВР. господин Ципов, и ни обясняваше и как те са се преквалифицирали в момента, как ги обучавали, и ще се влеят веднага в редиците на правоохранителните органи и ще осигуряват обществения ред. И в същото време ние казваме: извиняваме се много, ама вече нямаме нужда от нови полицаи, общинските служители от Наредба № 1 ще свършат тази работа, но, между другото, ще ги пуснем да ги тестваме по време на изборите да видим как вършат работа и те дали могат да респектират. Това се случва днес. Уважаеми колеги, нормалното и разумното е този законопроект днес да приключи в тази зала и повече да не се занимаваме с него! Предстоят избори на нови кметове, предстои избор на ново Сдружение на общините, където не се знае какво ще бъде представителството, не се знае какво ще бъде тяхното становище! Няма как една седмица или две преди края на мандата на всички тези, които са подкрепили този закон, сега да им изкарваме тук становищата и да ни говорите: виждате ли, те го подкрепят!? Ами те го подкрепят, ама не се знае гражданите дали ще ги подкрепят! И тези граждани, които ще гласуват за тях, дали го искат това нещо, това не е ясно. Разбирате ли, много е тенденциозно днес внасянето на подобен законопроект и разглеждането му буквално две седмици преди изборите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Иванов. Първа реплика – господин Юлиан Ангелов. Заповядайте. Втора реплика – господин Танев. Господин Председател, дами и господа! Господин Иванов, какво е това пораженческо мислене от Ваша страна? Пак се гласите да загубите местните избори Тези хора, които бъдат назначени по общините, най-вероятно, когато законът влезе в сила, ако Вие спечелите изборите по места, Вие ще ги назначавате. Тогава защо се притеснявате, че някой ще репресира някого? Но явно вече Ви е ясно, че ще загубите изборите на много места и това Ви притеснява. Нормално. Видяхме колко надъхани бяхте и на европейските избори, всички видяхме резултата. Нормално е да се притеснявате. Но когато говорите за системата на МВР и когато говорите и за тези хора, и ги наричате пъдари, някак си не е логично тези хора, които наистина трябва на местно ниво все пак да гарантират някаква сигурност и наистина да намалят и да респектират битовата престъпност, Вие да ги наричате пъдари. Не е уважително. И другото, което искам да Ви кажа. Когато говорите за МВР, може да погледнете през последните две години и половина, че в МВР има повишаване на доходите, в МВР има подобряване на материалната база, в МВР и миналата, и тази година бяха обучени над хиляда души – и миналата и тази година по хиляда души, които се включиха в мобилните групи, именно за респектиране и предотвратяване на битова престъпност в България, и Вие го знаете много добре – в рисковите райони. И резултатите са налице, битовата престъпност спада, за съжаление, не с темповете, които ние всички искаме да се случи, но това са реални мерки, които бяха взети от българското правителство, и Вие много добре го знаете.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Иванов! Първо, осигуряването на нормалното протичане на изборите ясно е записано в Изборния кодекс, и то е поверено единствено и само на МВР. Второ, говорейки за това колко би струвал един такъв общински служител на общината, ясно показва, че не сте запознат колко струва в момента един служител на общинска полиция на дадена община. е, да. До момента се казаха изключително много неща от тази трибуна, които водят към едно единствено нещо, че един нормален гражданин ще си каже следното: ние

се къде били слагани триногите. Ама, колеги, с триноги, без триноги законът е един и същ. Ние трябва да спазваме Закона за движение по пътищата. В общината трябва ли да минаваме на червено? Какво се случва в момента, ако даден автомобил е на червено и камерата го засече? Аз ще Ви кажа – нищо! Целта на този законопроект е да се даде възможност на общините да упражняват закона такъв, какъвто е. И ако за Вас

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Или не слушахте внимателно тук какво се говори, или в главите Ви се върти нещо друго. Първо, не ме разбрахте и сега го чуйте внимателно: в Закона за частната охранителна дейност се въведе изискване за селските пъдари. Вие наричате тези хора – говоря за селските пъдари, да имат средно образование. Никъде в този закон Вие не поставяте изискване към общинските служители да имат каквото и да било образование, да изпълняват дейност, която е над дейността на селските пъдари, защото им давате полицейски правомощия и Вие сте хората, които непрестанно унижават служителите на Министерството на вътрешните работи. Забравяте, че само преди няма и месец те протестираха пред Министерския съвет заради това, че не получават достатъчно заплащане за техния извънреден труд. Само след няколко дни ще имат отново протест заедно с медицинските работници именно поради лоши условия. условия. Заради това хората се чувстват несигурни, защото Вие не изпълнявате Вашите предизборни ангажименти навсякъде да има полицай, ние ще Ви подкрепим за това нещо. средствата за Министерството на вътрешните работи, направете тази реформа, която трябва да се направи, за да бъдат служителите – тези, които са на терен и които изпълняват патрулно-постовата дейност, да бъдат достатъчно обезпечени със средства, за да могат да осигуряват реда в съответните населени места, а не да прехвърляте функции на общински служители, които по спорен начин според мен именно в тази предизборна обстановка биха изпълнявали тези ангажименти. на вътрешните работи по Конституция е да изпълнява именно тези задължения по охраняване на обществения ред и на никой друг. Нашето общество очевидно не е дорасло, за да създава такива правомощия на частни лица, на общини и така нататък. Връщам Ви пак към този дебат, който се води за частната охранителна дейност.

е нямало как да се включат в изборния процес. Колеги, как няма да се включат в изборния процес, като им дадете правомощия да проверяват документи, да задържат? Ами, те само да обиколят вечерта преди изборите да проверят някои други граждани как се държат, как почиват и как се подготвят в деня на размисъл, то е достатъчно бе, абсолютно достатъчно на другия ден да бъдат респектирани. Изборите не се готвим да ги загубим, Вие ще ги загубите именно поради подобни действия, които правите в навечерието им. Те са изключително непремерени и са с една единствена цел: да се гарантира – и то по най-неприятния начин – спечелването на изборите, защото някои кметове със сигурност се страхуват вече за своите места.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

В края на мандата сме за местно самоуправление, на органите за местно самоуправление и е логично да има подобен законопроект. За нас като законодатели стоят много въпроси Единият въпрос, който се поставя със Законопроекта, е относно стопанисването на публичната собственост и по какъв начин актовете на кметовете на общини, на общинските съвети

Беше времето, когато в мандата 1999 – 2003 г. кабинетът Костов извади, оттегли МВР от сътрудничество с общините и този период все още дава своето отражение. Първата стъпка беше общинските полиции да се решат, но се оказва, че това е работа за богати общини

паралелно с това създаваме звено за контрол – дали е инспекторат, общините ще преценят как да бъде. Стои въпросът с видеонаблюдението, с парите, с отношенията на територията на една община. Това са въпроси, по които с този законопроект не намираме решение. Те са много общи, много комплексни. Стои въпросът: създаваме ли като законодатели единни стандарти за общините? Не. И с Общинската полиция не създадохме единен стандарт. Факт е, че само девет общини се възползваха, защото те имат пари. И сега няма да създадем единен стандарт. Аз съм привърженик на такъв законопроект с промени, но ако министърът на финансите дойде тук и каже: да, за всяка българска община ще има пари в увеличението на „Местни дейности“ в частта за общинската администрация, за да имаме такова звено. Сега някой тук сподели дали вносителят, или от изказващите се, те ще се самоиздържат от глобите. Ами, няма да се самоиздържат, няма да се съберат толкова такси, глоби, санкции, за да може това звено да се самоиздържа.

Този законопроект – добре, че председателят на Комисията и заместникът са го подписали, да бъде генератор какви промени ние да направим за следващия мандат заедно с кметовете, които ще бъдат избрани. Защото сега Вие виждате ли какво решаваме? Ще дадем право, ако Законопроектът се приеме – макар че много групи заявихме, че той няма да бъде подкрепен, какво се получава? И сега в общините има инспекторати под различна форма. Те какво правят? Контролират според решенията на кмета и на общинския съвет. Сега обаче ще дадем възможност те да имат право да изискват документ. Сега се изисква документ, когато се прави актът за кучето в парка или когато се правят определени актове за административни нарушения. И сега инспекторатите на общините искат документ за самоличност, и сега се правят протоколи за предупреждение – и за етажната собственост, и за един куп други неща – по волята на кмета. Има обаче две неща, по които ние не сме съгласни, защото не е намерена мярката: ограничаване правото за свободно придвижване на лицето до пристигане на полицейски орган. Тук за нас е доста спорно защо. Защо ще се ограничава това право, когато ние досега сме го делегирали само на МВР? Този въпрос нас ни притеснява. Това е може би един от основните въпроси, който е притеснителен. поставяте въпроса, че едва ли не с този законопроект ще решим въпроса за движението по пътищата, ами, уважаеми колеги, в първия планов период имаше средства, за да може да се направи комплексно видеонаблюдение в общините по регионално развитие, след това – отпадна. В момента това е сигурност и гражданите имат нужда от нея. Дайте да мислим. Сега върви дебатът за европейските фондове това да дойде от европейските средства, а не постоянно да изстискваме, изстискваме общините с малкото данъци и такси и с малкото население, което е останало, а те нямат пари. Една голяма част от българските общини са в обективен структурен дефицит, защото това, което те събират, и това, което трябва да похарчат, не стига. Вие виждате, че ние имаме нужда от социални и други правомощия. И така като че ли малко на полицейщина звучи. Затова аз се обръщам към моите колеги Искрен Веселинов и Емил Христов – нека този законопроект да бъде началото на дебата какви са изводите затова как функционираше местното самоуправление през четирите години, кои са местата и тънките неща, които трябва да бъдат направени, но да го направим сериозно и отговорно, а не сега набързо по този начин. То дори няма и да се приложи, защото де факто общинските съвети вече са в избори, в следващия мандат ще го отчетат като нещо много палеативно – и сега общините могат да си направят инспекторати и всякакви други служби за контрол. Така че тези мантри, тези добри намерения не са направени в добър законопроект. Въпросите си стоят, те няма да бъдат решени, а ние ще бъдем наречени лошите законодатели просто хора, които не са си свършили добре отношението към местната власт, към местното самоуправление и към гражданите, които представляваме под различна форма. Обръщам се с уважение към моите двама колеги това да бъде началото на дебата, да го оттеглят, за да не стане така, че ние да го отхвърлим. Има неща, които могат да се направят като изводи и като решение, но сега палеативно, частично той няма да свърши работа на българското общество. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Общо взето мога да разделя изказванията до момента на две групи. Едните стриктно изпълняват партийната повеля и прокламират тезите, които съответната политическа сила явно е приела от гледна точка на моментната си ориентация, и такива, които се опитаха да разберат проблематиката, да покажат, че проблемите съществуват и че този законопроект предлага решаване на голяма част от тях. Естествено, в едното звено са хората, които не са се занимавали с местно самоуправление. В другата роля са хората, които години наред са били в общините, знаят какви са проблемите, какви са нуждите на българските общини, а не са сега действащите кметове или сега действащите общински съвети. Защото този законопроект не се прави и не се предлага за сега действащите администрации. Той реално ще започне да действа с избора на нови. Не е прибързано, закъсняло е гледането на този законопроект. Една година той се блокира от „Движението за права и свободи“ и не влиза в залата. Между другото, господин Цветанов беше човекът, който не го допускаше и да се говори за това, че цветановщината е била останала след него поне за хората, които знаят фактите. В това отношение фактите са такива: имаме консенсус в Националното сдружение на общините в Република много интересно примерно ДПС да говорят напоследък във всяко телевизионно участие затова как политическите сили трябвало да се съберат, да има консенсус за развитие и така нататък, но всъщност всяка форма на консенсус се бламира по някакви причини всъщност с размахване на някакви несъстоятелни доводи, със заплахи към гражданите, с опити да бъдат поставяни в положение да се страхуват и сякаш някаква неясна сила заплашва тяхната свобода. Няма такова нещо в Законопроекта, който предлагаме. Законопроектът, който предлагаме, има една основна цел – да направим приложими общинските наредби и съответно актовете на кмета. Не може да има нарушаване на обществения ред, след което не следва наказание. Това е базисно, това възпитава всъщност в послушание към закона. Това, че ние допуснахме десетилетия да има цели общности, които смятат, че законът, наредбата, изобщо правният ред е нещо странично и могат да си го нарушават когато си искат, и никой няма право да им търси отговорност, ето това е един от огромните проблеми в нашето общество. Законопроектът прави малка стъпка за решаването на този проблем. Този законопроект предлага редът да бъде отстояван от общинските служители за общинските наредби. Какво по-логично има от това?

В това отношение каква е всъщност възможността на общинския служител да наложи, да състави акт и след това да бъде наложена санкцията? Ами, никаква. Всъщност всеки общински служител, за да наложи общинската наредба, трябва да ходи с полицай до себе си. Това някакъв вид ограничение, някакъв вид репресия ли е? Не, не

на другия ден отиде общински служител и писмено предупреди, че на следващата вечер не трябва да се случва същото, това лошо ли е за обществото? Не, лошо е само за тези, които нарушават обществения ред. обществения ред. Да, и полицията може да ги предупреди, факт е, но не навсякъде има достъп до тази полиция, тоест това не вреди, а допълва възможностите да наложим ред. задържането, когато се извършва престъпление. То и в момента съществува, казва се „граждански арест“ в наказателното ни право. Тук допълваме „само при нарушаване на общинската собственост и при извършване на нарушение на общински наредби“. заловим някой, че чупи примерно пейките в парка, няма ли право общинският служител, който, държа да отбележа, е минал специално обучение, одобрен е от МВР, тоест е квалифициран, тук се говорят разни глупости как ние ще пратим едва ли не сульо и пульо да налага обществения ред, та този човек е квалифициран, не е ли естествено, като залови такъв човек, да сигнализира на органите на МВР и да го задържи, докато те дойдат, за да го арестуват за хулиганство? Ами, естествено! Всъщност цялата работа и целият дебат е да се надуе един балон за една заплаха, за една идваща диктатура и за някакви ужасни неща, които искат да се случат чрез този закон. Не, няма такова нещо и всъщност законът е израз на философията, която ние, Патриотите, винаги сме изповядвали, че срещу хаоса трябва да противостои редът и това е закон, който налага реда. Колкото до притесненията как ще бъде използван за изборите – да Ви кажа честно, няма технологично време да бъде използван, но ако толкова това е темата, която безпокои колегите от БСП и ДПС, аз съм склонен да сложим срок за влизане в сила на закона, примерно от нова година. Няма пречка общините да планират, ако щете и бюджет на тези звена, за да могат да функционират нормално. Нещо повече, хубаво е, че сега влиза за дебат този закон, защото, кандидатирайки се за кмет, общински съветник, всеки ще може да се позове на правомощията, които, макар и за в бъдеще, този закон ще му даде. Така че, колеги, подкрепете този закон.

бих се съгласил с част от аргументите, които Вие предлагате. Аз също имам доста опит по местното самоуправление в тази област, но искам директно да Ви кажа, че текстовете, които сте разписали, не дават тези възможности.

изпълни тази молба да му предостави документ за самоличност. В Проекта за закон, който предлагате, се възпроизвежда тази ситуация. Там даже не се казва от кого да се изиска документът за самоличност – от нарушителя ли, или от свидетеля, просто няма никаква яснота. Вижте си члена, който е „б“ във Вашия проект. И второто, което искам да кажа, Вие също наблегнахте също на него. Наистина в този нов законопроект няма никакво разграничаване на функциите на това звено и на органите на МВР по прилагането на общинските наредби и заповедите на кмета. Излиза следният парадокс, при установяване на самоличност това звено става администратор на лични данни и всеки един, който ги спира, става администратор на лични данни. Този проблем също не е решен. Затова не можем да подкрепим такъв законопроект. Благодаря

Аз благодаря на господин Недялков за репликата, защото тя беше конструктивна, всъщност тя беше по същината на закона, а не създаваща някакви страхове и вменяваща някакви мними цели на закона, които не са такива. Преди всичко не смятам, че ще станат администратори на лични данни, проверявайки документите за самоличност, защото те няма да ги записват и няма да ги съхраняват по някакъв начин, така че от формална гледна точка това е невярно твърдение. По отношение на записа за снемане на самоличността аз съм склонен, ако смятате, че има нужда от усъвършенстване, да го коментираме, макар че в случая, създавайки това правомощие на съответния орган, според мен доста категорично създаваме и задължението гражданинът да се легитимира – все едно дали е в качеството си на свидетел, дали е в качеството си на нарушител – във всеки случай. – във всеки случай. Между другото, защото и това трябва да е ясно, това няма да са случайни хора, които се разхождат, да речем, с един бадж, а човекът, който е в униформа, който се легитимира като служител на това звено, ще има право да снема самоличността и съответно да използва това за целите на актосъставянето и за спазването

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Нека да опитам да внеса някои разяснения, с които да опровергая доста твърдения, които чухме от преждеговорившите народни представители, които нямат нищо общо с така внесения законопроект. На първо място, уважаеми народни представители, трябваше все пак да прочетете какво се предлага, след като излизахте и с лека ръка давахте тези твърдения, които чухме в дискусията до момента. Правомощието на органите на местната власт и най-вече на кмета на общината и кмета на населеното място, съществува в Закона за местното самоуправление от неговото приемане. Това правомощие е свързано с опазване на обществения ред. Няма абсолютно никаква промяна с този законопроект, освен че се допълват тези правомощия по отношение на кмета на населеното място. За това става дума. Другата основа част от Законопроекта е, след като има възможност за създаване на звена за общинска полиция по Закона за Министерството на вътрешните работи, след като има възможност в други общини, които нямат възможност да създадат такива звена за общинска полиция, да създадат с Правилника за организацията и дейността на общинската администрация инспекторати, сега се появява възможността за по-малките общини да създадат едно такова звено. И, забележете,

„С решение на общинския съвет в общината може да се създаде звено“. Може – това не е ангажимент на кмета,

Къде видяхте, че тези служители ще могат да задържат? Нека да обърна внимание, служителите на това звено имат право да изискват документ за самоличност при констатиране на нарушения на актове на общинския съвет и могат да предупреждават писмено тези лица, когато се възпрепятстват изпълнението на задълженията им и да ограничават правото им на придвижване до идването на полицейските органи. Третата заблуда въобще не е задържане, третата заблуда, която се опитахте да внесете. Трябва ясно и конкретно да се отбележи, че изискванията за всички общински служители са в Закона за държавния служител и Кодекса на труда. Няма нужда в този закон да се записват такива изисквания. Да, по Закона за частната охранителна дейност има такава необходимост, но по Закона за местното самоуправление и местната администрация изискванията за служителите са записани в други нормативни актове. В заключение, по отношение на това какво беше казано за становището на Министерството на вътрешните работи. Становището на Министерството на вътрешните работи е положително, бележките са за прецизиране на текстовете по отношение на това кметовете да председателстват общинските комисии за опазване на обществения ред. Такова правомощие към момента не съществува в Закона за местното самоуправление и местната администрация. По-сериозните бележки, които бяха дадени от Министерството на вътрешните работи, бяха по втората част на Законопроекта, защото са предвидени текстове в новото законодателство – Проекта на нов закон за движение по пътищата, с един много по-ясен и конкретен механизъм как общините да получат средства през Фонда за пътна безопасност за изграждането на такъв тип инфраструктура, а именно: чрез представителя на Сдружението на общините в Съвета по пътна безопасност да бъде внесено съответното предложение от съответната община този съвет да вземе решение и решението да бъде предоставено на министъра на финансите, който се разпорежда със средствата във Фонд „Пътна безопасност“. Така че, уважаеми дами и господа народни представители, като говорим от тази трибуна, все пак е добре да прочетем за какво точно става дума, а не да заблуждаваме не само народните представители, а да заблуждаваме и българското общество. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ципов. Реплика – господин Иванов, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ципов, не мога да разбера кога конкретно и искрено говорите пред народните представители – когато бяхте заместник-министър или сега, когато сте народен представител? Не ми отговорихте на няколко основни въпроса. Ако може да има дуплика, да ми кажете: защо се прави точно в навечерието на местните избори, преди последните заседания на общинските съвети, когато те могат да вземат удобни решения, свързани с този закон, ако той влезе в сила и бъде приет, а не а не след изборите, когато новите кметове и новите общински съвети могат да преценят дали тази необходимост е належаща, да ми обясните защо? Въпреки това, което Вие прокламирате, включително имате свежи примери с Ваши кметове, които само и само да уязвят своя опонент, закриха цели инспекторати, за да накажат своите опоненти, да изчистят неудобни хора, свързани с техните опоненти, закриха инспекторати на големи общини, да ми обясните защо се опитвате да ни убедите, че е нямало никаква връзка между частни охранители и тези общински служители, защото и частните охранители се назначават

Как го тълкувате? Обяснете ни тук на нас, които очевидно, според Вас, не разбираме тълкуванието на закона. Това е основно право и свобода на българския гражданин да се придвижва свободно, което общинският служител ще му ограничи. Не е ли задържане?

Благодаря Ви. Господин Ципов, Вие сте се специализирали в Министерството на вътрешните работи, за да можете да прочетете закона, така както на Вас Ви е изгодно. Аз даже щях да Ви предложа… Колеги, господин Емил Христов и господин Веселинов казаха от тази трибуна, че те ще задържат тези хора, докато дойде,

си? Не знам вече дали няма да предложите някой ден и народните представители да вземем с по някоя пранга да ходим и ако видим някой нарушител, да го задържим. Недейте по този начин! Прочетох становището, което даде Министерството на вътрешните работи. Тогава с Вас коментирахме цялостната теза. Стигнахме до извода, че има преувеличаване правата на кметовете от предишни законопроекти досега. Нали беше А сега да излезете и да кажете, че ние не сме чели Законопроекта, за който ще гласуваме след малко?! Е, може би има и такива, но не са от нашата парламентарна група. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА Трета реплика? Не виждам. Има ли? Господин Янков, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ципов, със защитата, която чухме от Ваша страна

да предприеме необходимите действия за опазване на общинското имущество? Има ли капацитет Министерството на да осигурите прилагането на законите в Република България? Така предложените промени в Закона за местното самоуправление и местната власт показват, че Вие аутсорсвате дейност, присъща на в ръцете на местната власт. Това дублиране на дейността показва липса, невъзможност, некомпетентност Вие да управлявате. Благодаря Ви, господин Янков. Дуплика – господин Ципов. Благодаря Ви, госпожо Председател. Ще се опитам да бъда кратък. За двете години или малко повече от две години от началото на мандата на това правителство ангажиментите, заложени в Програмата, се изпълняват стриктно. Тези ангажименти са свързани с това, че за 2017-а, 2018-а и 2019 г. общата численост на Министерството на вътрешните работи, включително и на полицията, нарасна с две

Тогава за по-малко от шест месеца по време на правителството на Орешарски бяха освободени над четири хиляди служители на Министерството на вътрешните работи и бяха съкратени над 5500 щата само за 18 дни. Лошото е, че по всяка вероятност голяма част от тези щатове са били за полицаи и пожарникари. Сега трябва да минат може би още няколко години, за да може Министерството да попълни щата си. Виждате, че се предприемат и действия по отношение на обезпечаване и на технически средства. Само за последната година има над 600 нови автомобили

Уважаеми колеги, тук са министърът на вътрешните работи господин Младен Маринов и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ господин Димитър Георгиев. Моля, квесторите, поканете министъра на вътрешните работи.

Янков, само да информирам народните представители, че премиерът е уведомен, но не може да дойде поради предварително поети ангажименти. КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Правя процедура изслушването да бъде на закрито заседание, тъй като в присъствието на медиите поканените – министърът на вътрешните работи и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“, не могат да използват информация, различна от тази, която вече са обявили на медиите. Ако смятате, че изслушването пред Народното събрание трябва да бъде повторение на изявленията пред медиите, то оставете заседанието да не бъде закрито, но аз правя предложение това изслушване да бъде на закрито заседание, за да бъдем информирани детайлно за работата и на Държавна агенция „Национална сигурност“, и на Министерството на вътрешните работи по конкретния случай. Благодаря Ви. Моля да подложите на гласуване режим на гласуване по направената от господин Янков

Гласували 176 народни представители: за 85, против 11, въздържали се 80. Предложението не е прието. Господин Министър, заповядайте да ни запознаете с изнесените данни за шпионаж.

Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, дами и господа народни представители! В Министерството на вътрешните работи на 9 септември 2019 г. е постъпило постановление от Специализираната прокуратура за оказване в рамките на компетентността на Министерството на вътрешните работи съдействие при провеждане на действия по разследване от служители на Столична дирекция на вътрешните работи по досъдебно производство № 133 от 2019 г. по Описа на Специализирана прокуратура, образувано за престъпление по чл. 105, ал. 1 от Наказателния кодекс. В изпълнение на същото служителите на СДВР са оказали такова съдействие на 10.09.2019 г. на на Специализираната прокуратура, като са проведени различни по вид действия по разследването – огледи, претърсвания, изземване, лични обиски и други действия по разследването на територията на град София, град Перник и град Брезник. В резултат на тези действия със заповед за задържане, съгласно Закона за Министерство на вътрешните работи, до 24 часа са задържани осем лица, които са предадени на следствените органи в рамките на изпълнение на Постановлението. В рамките на срока на задържането въпросните лица са конвоирани до сградата на Следствения отдел към Специализираната прокуратура, където са предоставени на следовател за продължаване на процесуалните действия с тях. По отношение на конкретика по разследването, за съжаление, не мога да дам повече информация, тъй като Министерството на вътрешните работи е изпълнило в пълен обем Постановлението в рамките на своята компетентност. Тъй като останалата информация представлява тайна по смисъла на това, че е част от разследване, аз нямам разрешение от наблюдаващия прокурор да я изнеса. Ще се огранича с информацията, която изнесох до момента. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Министър. Думата има председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ господин Георгиев – заповядайте.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 Ще Ви запозная накратко с информацията относно случая, свързан с престъпление срещу Републиката, а именно поставяне на български гражданин в услуга на чужди организации. Както вече знаете, въпросният български гражданин е Николай Малинов, председател на Националното движение „Русофили“. В хода на работата в Държавна агенция „Национална

При проведените мероприятия е придобита информация, че тази схема се използва за трансфер на финансови средства от руски гражданин, който е ръководител на чужда организация Общество „Двуглав орел“ с интереси в различни области области на обществения и политическия живот на страната. Според данните, с които разполагаме, чрез изградената схема се финансират мероприятия, които пряко засягат националната сигурност на страната. Чуждите граждани, ръководители на двете засечени по случая организации, публично са декларирали, че водят хибридна война срещу Запада. Единият от тях е включен в списъци на САЩ и Европейския съюз по повод на неговите действия, насочени срещу териториалната цялост на Украйна, а другият е бивш кадрови служител с висок ранг в разузнавателна служба на чужда държава. Относно чуждите граждани е придобита информация, че развиват съвместна дейност и действат координирано. При работата на Държавна агенция „Национална сигурност“ по случая са събрани данни, че Малинов поддържа дългогодишен контакт с тези чужди граждани, многократно пътува до Руската федерация, където провежда срещи с тях, получава задачи, а в някои случаи и финансови средства. При проведените допълнителни мероприятия са придобити данни, че Малинов е изготвил докладна записка на руски език относно необходимостта от геополитическата преориентация на България и известния на всички Проект „България“. В същата се предлага да бъдат провеждани и редица мероприятия, свързани с определени действия в сферата на вътрешнополитическия живот в различните му аспекти – и медии, които да доведат до такава промяна в ориентацията на страната. Според докладната записка това е свързано с реализирането на Проект „България“ и за неговото извършване е необходима икономическа основа. В документа се посочва, че следва да бъде и финансово осигурено изпълнението на този проект, като следва да се придобиват активи за повече от половин милиард евро, което да се извърши безвъзмездно от Константин Малофеев. Придобиваната от Държавна агенция „Национална сигурност“ информация е предоставена своевременно на Прокуратурата с оглед на получените постановления, с което е извършена изцяло дейността по поставените изисквания от страна на постановленията на Специализираната прокуратура.

Тук бяха поканени министърът на вътрешните работи и председателят на ДАНС, за да дадат информация на народните представители за един скандал и изобщо замесване на държавата в изключително тежко правонарушение като шпионажа. Ние бяхме в правото си да искаме необходимата информация да бъде предоставена тук, включително и на закрито заседание. Моля, вземете мерки спрямо своите правомощия, това нещо да се случи и ако трябва да се върнат тук и да ни обяснят точно какво са намерили, с какво се занимават тези лица, действително националната сигурност заплашена ли е, защото в крайна сметка се оказва, че медиите получават повече информация, отколкото народните представители. Това е унизително за всеки един, присъстващ тук, в залата. Не разбирам защо трябваше тук да идват и в телеграфен стил да ни изнесат лекция от по три изречения. Това е нещо, което вече вече знаем, дори повече знаем от изнесеното в медиите. Процедурата ми е такава – да направите необходимото заседанието да бъде закрито, да чуем

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, всички видяхме сутринта нивото на доверие към българския парламент – под 15%! Лошото е, че ние сами си го правим и сами правим така, че българските граждани да не ни уважават, а и самите ние да не се уважаваме. Госпожо Председател, Вие като председател на българското Народно събрание, моля наистина да положите усилия за повишаване авторитета на институцията, за това народните представители да не се самоунижават и когато има такъв важен проблем в държавата, такъв важен проблем, който има и международен отзвук, ние тук да се скриваме между тези четири стени и да принуждавате министрите и директорът на ДАНС да говорят неща, които са ги казали вече по медиите, даже в ограничен обем. Поискахме да дойде министър-председателят. Имаме възможност, и Вие имате възможност, все още да поправим тази грешка, която направихме преди малко и в удобно време за господин Борисов, може да е по-късно през деня, може да е утре сутринта, когато няма ангажименти, да го поканите и наистина на закрито заседание да информира българското народно представителство какво става в държавата и как в 7,00 ч. сутринта се арестуват български граждани като свидетели – не като подсъдими, не като заподозрени, а като свидетели. На тези въпроси някой трябва да даде отговор. Хората, които поканихте, не дадоха отговор. Български журналисти, достойни български граждани са отвеждани в 7,00 ч. сутринта пред техните семейства с белезници на ръцете. Колеги, това може да се случи утре на всеки един от Вас, на всеки един от нас, на всеки един български гражданин и някой трябва да успокои българските граждани, че в България властва законът,

Авторитетът на парламента трябва да го пазим всички заедно! Това не е само задължение на председателя. колеги народни представители! Предлагам във връзка с днешната практика, която имахме, куриозното посещение на двамата ръководители – министърът на вътрешните работи и директорът на Агенцията, да се разграничат процедурите в Правилника на Народното събрание и да имаме „изслушване“ и „посещение“. (Смях от „БСП за България“.) В случая процедурата, която беше реализирана, беше „посещение“ в залата на Народното събрание няма нищо общо с изслушването, госпожо Председател. Тогава нещата ще си дойдат на мястото, тъй като процедурата „изслушване“ предполага и съдържание в него. Тъй като в процедурата „изслушване“ нямаше съдържание, тя не беше реализирана и затова предлагам след посещението да бъдат поканени за изслушване. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Жаблянов. По Правилник имате право да направите процедура по изслушване. Процедурата, която госпожа Дариткова направи, беше за даване на информация, така че има разлика в тези процедури. Има Правилник, по който могат да се канят министрите.

Правилно отляво правят забележка. Не съм независим, аз съм зависим от Политическа партия „Атака“. Колеги, тук се преплиташе многократно името, длъжността, позицията на Главния прокурор на Република двамата, които изслушахме преди малко – шефът на ДАНС и министърът на вътрешните работи, се „оправдаха“ с това, че нямат разрешение от наблюдаващия прокурор

В настоящия момент, след изслушването на двамата, информацията не е повече, отколкото когато влязохме в залата. Хайде да не си играем на отбиване на номер! Тук явно така се сложиха нещата и според йерархията, и законово, и институционално човек, от който можем да получим информация, е главният прокурор господин Сотир Цацаров. Ето защо да го поканим и да го изслушаме в закрито заседание, госпожо Председател. Моето процедурно искане и това, за което вземам думата, е да поканим Главния прокурор на Република България, за да го изслушаме – да чуем, да видим за какво става дума. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Шопов. Ще информирам главния прокурор и ще го поканя в залата. Господин Кутев, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, посетилите ни току-що две лица, а именно вътрешният министър и председателят на ДАНС, всъщност Ви се подиграха, ако това Ви е харесало. Най-малкото, аз имам въпрос към Вас. Единият каза, че са задържани осем лица, които са конвоирани. Другият каза, че са водени следствени действия срещу едно лице. Вие нещо разбрахте ли? Вие сте председател на Народното събрание в парламентарна република, тоест в република с парламентарно управление. Вие би трябвало да сте над всички тези хора и всъщност по логиката на демокрацията Вие би трябвало да сте гарантът на това, че в държавата не се случва така, щото докато единият не знае, правили са я заедно… Единият е водил следствие срещу Николай Малинов само, а другият взел, че арестувал по някаква причина няколко професори, издатели и журналист… И това, ако е демократична държава, госпожо Председател?! Вие сте отговорна за това в момента! Вие сте единственият човек, Народното събрание и Вие като председател, който трябва да наложи елементарните правила на демокрацията. В противен случай се губи смисълът и трябва да освободите мястото, на което се намирате, което мисля, че е наложително сега!

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Председател, Вие бяхте ням свидетел и съучастник на поредната подигравка, която изпълнителната власт направи със законодателната, на поредната подигравка, която си позволиха представители на органите, които са задължени да спазват националната сигурност, и бяхте безмълвен свидетел на това, което те направиха.

и не знаят за какво става въпрос или че не гледат телевизия. Нещо повече, те смятат, че народните представители са по-малко умствено развити от останалите хора и затова им беше представена даже информацията, която беше в публичните средства за масова информация, в съкратен вид.

Идеята на ГЕРБ и това предложение беше тук, за да направим един фойерверк, и Вие позволихте този фойерверк да се случи, но фойерверките не решават проблемите на обществото и затова, госпожо Председател, много Ви моля следващия път, когато извикаме някой тук да ни предостави информация, да бъдете така добра да му напомните, че не се намира на брифинг пред журналисти, че не се намира в някаква си зала с микрофони, а стои пред държавата, на държавната власт – парламента на Република България, и е необходимо да се отнася с уважение към него, а не да ни подценява и да се подиграва с нас. И Вие сте отговорна за това, което се случи! И Вие не можете да се отречете от тази отговорност. Благодаря Ви. Благодаря, господин Ерменков. Господин Чуколов, за да каже своето мнение по начина на водене. Госпожо Председател, уважаеми колеги! Правя процедура по начина на водене, а именно: да, дойдоха тук шефът на ДАНС, шефът на МВР – всъщност не изнесоха никаква информация. Какво се случва обаче след това в залата, госпожо Председател, докато Вие водите? Колегите от БСП излизат и всъщност правят изказвания, не правят процедури, не правят нищо друго, освен да изразят свое становище за това дали е имало изслушване или не. Защо? Българското общество да си въобрази и да приеме, че те са някакъв тип защитник на русофилите в България

Тогава го каза – в 2016 г. И сега, госпожо Председател, Вие допускате тук, от тази трибуна, една фалшива загриженост за отношенията на Малинов с Решетников и с руската държава. Моля Ви да прекратите това и Ви моля да не превръщате процедурите в средство за изказване на тези, които би трябвало да бъдат разглеждани по време на дадена парламентарна… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Чуколов. Много уместна забележка към мен, но няма как да прекратя процедурата по начина на водене. Заповядайте, господин Ченчев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първо, нашата загриженост е и за хората, които бяха отведени с белезници – български журналисти, и за начина, по който се случва това.

…беше искано от председателя на парламентарната група на управляващото мнозинство и на ГЕРБ в частност. Призовавам Ви Вие да призовете председателя на парламентарната група на ГЕРБ да каже от тази трибуна ИВАН ЧЕНЧЕВ: …това ли е било целта на ГЕРБ – този фарс да се случи тук. Ако е било това целта – да го кажат. Ако не са доволни, нека тя – в качеството си на председател на парламентарната група на ГЕРБ, да съдейства

Колеги, обявявам 30 минути почивка. Днес в 11,30 ч. в Клуба на народния представител ще бъде представена книга-сборник – спомени, разкази от първо лице, озаглавена „Живи разкази за Николай Хайтов“ – големия българин и писател, посветена на 100-годишнината от неговото рождение, организирана от господин Валери Симеонов. Заповядайте в Клуба.